Kõnesoove ei ole. Meil on ka teade olemas. Nimelt, homme toimub siin istungisaalis Mudel-Eesti Sihtasutuse korraldatav noorte Riigikogu istung. Seoses sellega ma palun teil, head ametikaaslased, istungi lõpus oma laudadelt ja sahtlitest isiklikud asjad kaasa võtta, juhul kui teil see soov on. Alustame nüüd Alustame nüüd esimest päevakorrapunkti, milleks on Riigikogu liikmete Arvo Alleri ja Martin … Head ametikaaslased, saalis on väike lärm ausalt öeldes. Väga väike lärm. Aitäh teile! Riigikogu liikmete Arvo Alleri ja Martin Helme algatatud hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu 124 esimene lugemine.

Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kolleegid! Külalised! Juba 2023. aasta 11. mail tegime kolleeg Martin Helmega ettepaneku muuta hädaolukorra seadust. Seoses olukorraga Eestis ja ka piiri taga ehk Ukraina sõja tõttu tegime ettepaneku lisada hädaolukorra seadusesse riikliku elutähtsa

Kui toiduainetega varustamine oleks tagatud, siis oleks meie rahval palju suurem kindlustunne Eesti riigi suhtes. Toiduvarustuskindluse tagamiseks oleks vaja muuta hädaolukorra seaduses kahte paragrahvi. Kuna maaeluministeeriumi enam ei ole ja asjaga tegeleb regionaalminister, siis eelmise aasta kevadel pakkusime välja, et sellega võiks tegeleda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kes selle haldamist ja kasutuselevõttu reguleeriks.

Teatavasti on nii-öelda allikatest, mida avalikult ei öelda, tulnud välja informatsioon selle kohta, et Kaja Kallase valitsus on võtnud vastu otsuse,

institutsioonid. Naiskodukaitse annab teada, kui suur peaks kodune toiduvaru olema. Üks asi on inimese enda hakkamasaamine, teine asi on see, et meil peaks olema ka riiklik toiduvaru,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Eelneva küsija Martin Helme küsimusest ja ka sinu vastusest johtub tegelikult see – ja sellest saab minu meelest iga normaalselt mõtlev inimene aru –, et selle eelnõu tagasilükkamisega näitab valitsus valitsus välja hoolimatust oma rahva tuleviku suhtes. Sellepärast, et ükski sõdur ei sõdi ilma toiduta, ükski inimene ei püsi [elus] ilma toiduta, ja kui varu ei ole, siis on ju tegelikult selle asjaga lõpp. Kas mu järeldus on selles osas õige? Lõppu me kindlasti ei tahaks. Osaliselt on see järeldus õige: kui meil toiduaineid ei ole, siis on ka sõdimine raskendatud.

ja ravimid olid seal ja kindlasti olid seal … Ja toiduained läksid sinna alla, need läksid maaeluministeeriumi alt ära. Omal ajal, kui see moodustati, siis

Austatud istungi juhataja! Hea Arvo! Kuna varude keskus, kelle üheks ülesandeks on ka riigi toiduvaru tagamine,

Kindlasti on kodudes osal inimestel varusid, inimesed uuendavad neid, kuid ka riiklik toiduvaru peab olema. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu saaks selle elutähtsa teenusena ära fikseerida ja tuua varude keskuse alla ka toiduained. Aitäh

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Meil küll tuleb komisjoni ettekanne ka, aga ma küsin, Arvo, sinu käest. Kuna ettepanek on tagasi lükata, kuigi minu arust

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan ülevaate sellesama eelnõu arutelust komisjonis.

Toiduvarustuskindlus on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi riigikaitseline ülesanne. Toiduvarud on selle ülesande üks väike osa ja see saab lahendatud tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduses. Ühtlasi andis Vabariigi Valitsuse esindaja teada, et seda protsessi, mida on juba alustatud, toetab ka Euroopa Liidu

Toiduga varustamise tagamine on laiem ülesanne kui ainult toiduvarud, mida käesolev eelnõu kajastab, ning selle poliitika kujundamine on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi riigikaitseline ülesanne. Seetõttu [seda eelnõu]

Toomas Unt vastas, et direktiivi jõustumine siseriiklikus õiguses peab toimuma mitte hiljem kui oktoobris 2024.

Küsiti, et miks ei võiks seda varem ära teha. Toomas Unt selgitas uuesti, et sellisel juhul peaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asemel selles eelnõus olema tervikuna Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, kuna poliitika kujundamine on tervikpakett ja toiduvarud on üks osa varustuskindluse tagamisest. Ei ole mõtet jätta ühte osa teise ministeeriumi lahendada. Avaldati ka arvamust, et toiduga varustamise võikski mitme ministeeriumi vahel ära jagada,

korraldades vastuse andmist Riigikogu liikmete päringule küll teisel teemal, kirjutas, et ta luuletab midagi kokku. Sa kuulasid [komisjonis] ametnike vastuseid selle kohta, miks ei peaks seda praegu tegema, et küll teeme kunagi hiljem, teeme veebruaris või märtsis ja direktiiv tuleb oktoobris ja kõik muu sinna juurde. Kas sul endal või komisjonis ei tekkinud sellist tunnet, et ametnikud luuletavad midagi kokku, et asjad jääksid nii, nagu neile praegu meeldib, et asjad on? Tegelikult on see lihtne, aga oluline eelnõu, millega võiks edasi liikuda, aga

mina näen küll selgelt, et ministeerium toimetab sellega ja et me saame selle asja õige pea terviklikult läbimõelduna ära tehtud. Aitäh küsimuse

Sa kirjeldasid seda protsessi[, mis toimus] komisjonis, miks ametkonnad seda eelnõu ei toetanud ja kuidas eelnõu tahab üldse vale ministeeriumi asjade eest vastutama panna. Ja sa

Millal see eelnõu Riigikokku jõuab, milline ministeerium seda ette valmistab ja milline on sinu tänane parim teadmine, mida see [hõlmab], kui sa ütled, et tuleb tervikeelnõu?

aga see pole väga edasi jõudnud. Näiteks konkreetselt toiduainete puhul on ju probleem selles, et varude keskus on Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas,

Aitäh küsimuse eest! Ma nii täpselt ei oska vastata, seda tegelikult komisjonis ei arutatud. Aga minul on täna tõesti veendumus olemas, et see asi saab poole aasta jooksul lahendatud. Hea ettekandja, ma tänan teid ettekande ja vastuste eest. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Soovitakse. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Arvo Alleri. Palun!

Meie põllumehed millegipärast ei tee seda. Toiduvaru tagamine on puhtalt nende ülesanne, nende kohustus. Nad peaksid ka näitama oma meelsust, kuna

Ja need maksutõusud on aktsiisid, riigilõivud, keskkonnatasud, raskeveokimaks – kusjuures põllumehed ei saanud erisust põllumajandusmasinatele –, käibemaks tõuseb ja veel mitmed maksud, mis puudutavad põllumehi. Põllumehed, näidake, et te suudate ja tahate Eesti toitu toota! Sellise maksukoormuse all

See näitab tegelikult, kuidas põllumajandust, maaelu ja kogu Tallinna kuldsest ringist kaugemal olevat ringkonda põllumeestele veel öelda seda, et kuna meil ei ole ministrit, siis ma saan aru, miks loobuti Laia tänava maja kui sümbolhoone

Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni seisukoht on eelnõu 124 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.

Tulemusega poolt 44, vastu 14, erapooletuid ei ole, on eelnõu 124 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud Eestimaa rahvas! Olen esitanud eelnõu, mille [teema] on teatud mõttes suhteliselt sensitiivne,

suhtusin suhteliselt skeptiliselt sellesse asjasse, sest ma ei teadnud sellest midagi.

sai mulle teatavaks natukene rohkem informatsiooni selle triibutamise kohta ja ma läksin selle teemaga natuke rohkem edasi.Milles

Ja nii nagu kord ette näeb, teatasin ma enne esmaspäeva, neljapäeval kahel korral telefonikõnes komisjonile, et ma ei tule üksi, vaid tuleb ka huvigrupi esindaja, inimene, kes on esitanud korduvalt kaebusi Keskkonnaametile. Kaks korda helistasin komisjoni ja teatasin, et ma tulen koos huvigrupi esindajaga. Huvigrupi esindaja Urmas Sepp Läänemaalt sõitis maha üle 100 tuli siia Riigikokku, et esitada põhjendused ja tõendid ja kaalutlused ja anda selgitusi, aga tal ei võimaldatud sellel istungil isegi osaleda.

Minu jaoks on kummaline, et kui ma teatan komisjoni, et tuleb huvigrupi esindaja, siis komisjon ei anna seda [infot] edasi. Seda ma ei usu muidugi. Ma arvan, et komisjoni ametnikud olid tublid ja teatasid, aga Igor Taro lihtsalt

Aga on ka mõistetav, et ta selliselt käitus, sest probleem on olemas.

See kõik meenutab mulle seda [aega], kui ma esimese Riigikogu liikmena rääkisin siin saalis sellest, et COVID‑i vaktsiinid tekitavad inimese tervisele probleeme. Ka siis öeldi, et ma olen lamemaalane. Aga läks kaks aastat mööda ja maikuus sain ma tagasi normaalseks inimeseks, sellepärast et selgus, et see, mis ma olin rääkinud, oli õige. Ma ei taha olla mingisugune prohvet, aga ma tahan öelda, et mulle tundub, et ka sellesama [teema] puhul me liigume täpselt samamoodi sellel kursil edasi.

avaliku huvi ja oma südametunnistusega. Ligi 3000 inimest on selles grupis. Nad kurdavad oma terviseprobleemide üle. Ma arvan, et see on avalik huvi. Ja minu südametunnistus ütles seda, et mina ei saa siin omaenda isiklikke asju tõstatada ja keelata ja nii edasi, ma pean lähtuma sellest huvist, mille alusel rahvas on mind Riigikokku valinud. 3000 inimest on märkimisväärne jõud. Aga ma küsin, hea Igor Taro, kus oli sinu südametunnistus, kui sa viskasid rahva esindaja välja sellelt koosolekult, kuhu inimene oli sõitnud 100 kilomeetri kauguselt? Kus oli sinu südametunnistus? Aga ma ei ootagi vastust.

‑triibud sisaldavad alumiiniumi nanoosakesi, mis on tervisele väga ohtlikud. Tegemist on spetsiaalsete nanolisanditega lennukikütuses, mida võib olla kuni 20% kütuse massist. See on üks viiendik osa.

Ja patendist selgub, et see kütuselisand sisaldab endas alumiiniumi, antimoni, magneesiumi, rauda, molübdeeni, tsinki, tina ja teisi metallide rühma kuuluvate oksiidide, hüdroksiidide, hüdraatide ja/või karbonaatide osakesi või nanoosakesi, mis sisaldavad kahte või enamat metalli sarnaste metallide rühmast. Osakesed ja sulamid võivad olla kaetud materjalidega, mis hoiustamise ajal oksüdeerumist takistavad, ja lisand võib muuta ka põlemiskiirust. Lisaks sellele on analoogseid patente registreeritud ka Hiinas, USA‑s, Ühendkuningriigis ja mujal. Ja selle patendi ajalugu ulatub aastani 2008. Mis toimub lennukikütuse põlemisel? Tegu on CO2emissiooniga ja alumiiniumoksiidi nanoosakeste emissiooniga. Molekulmassi järgi on need aga kaks korda raskemad kui osoon, kolm korda raskemad kui CO2ja neli korda raskemad kui hapnik ja seetõttu langevad need oksiidid alati maapinnale pisikeste nanoosakeste kujul.

aga kaebustena on täpselt needsamad kaebused, millest Urmas Sepp tahtis rääkida keskkonnakomisjonis. Tunnused: mitteproduktiivne köha, progresseeruv düspnoe. Tekib koguni kopsutsirroos, kopsukoe kahanemine koos emfüseemi laikudega. Need on kõik atüüpilise kopsupõletiku tunnused. Urmas Sepp tahtiski rääkida sellest, et tal on pärast selliseid ülelende – ta elab Läänemaal, kus lennu[liiklus] on väga intensiivne – olnud hingamisraskusi. Tema kariloomade seas on esinenud surmajuhtumeid, millele Keskkonnaamet ei ole reageerinud. Teine ravimatu haigus selles perekonnas on otseselt seotud alumiiniumoksiidiga ja kannab nime aluminoos, tuntud ka kui alumiiniumkops. See on piirav kopsuhaigus, mille põhjustab kokkupuude alumiiniumi sisaldava tolmuga. Sellise inimesele ohtliku ja tervist kahjustava kütuselisandi kasutamine Eesti õhuruumis ei ole õigustatud. Kuidas reageerisid sellele keskkonnaministeeriumi omad? Nad ütlesid, et nad ei toeta eelnõu, sellepärast et et lennukibensiin ja lennukipetrool peavad vastama EN, ISO, ASTM ja muudele rahvusvahelistele standarditele. Minu meelest [esitasid] nad väga olulised

Euroopa kodanike liikuvuse ja kogu Euroopa majanduse jaoks. Euroopa Liidus [töötab] otseselt lennunduses ja lennundustööstuses hinnanguliselt 0,4 miljonit inimest ja see aitab suurendada Euroopa Liidu SKP‑d. Lennundus on sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse oluline tegur, mis edendab turismi, ergutab ettevõtlust ja ühendab inimesi. 2018. 2018. aastal kasutas enam kui 500 Euroopas asuvat lennujaama üle 1,2 miljardi lennureisija. Euroopa Liidu lennundussektor aitab kaasa Euroopa integratsioonile ja tugevdab Euroopa Liidu positsiooni geopoliitilise liidrina.Aga kus on see järeldus, kui tähtis on inimese tervis? Seda ei ole.Tegin ka omapoolseid uuringuid. Kuna see teema tõusetus juba möödunud koosseisu ajal, siis ma esitasin Euroopa Liidu asjade komisjonis

et nende arvates on tegemist veeauru kondensjäljega ehk kristalliseerunud veeauruga, mis tekib õhus teatud ilmastikutingimuste korral. Nende hinnang oli see, et nendele teadaolevalt ei ole tegemist keskkonnakahjuliku nähtusega. Siin on nagu vastandlik olukord: ühel hetkel nad ütlevad, et nemad ei saa sekkuda. Urmas Sepp oma kirjas kirjeldas, et et lumi oli kaetud imepärase sinise puruga, hästi peenikesega,

Ja näitasin ka teist videot, kus järgmine lennuk sõitis üle ja selle jälg jäi mitmeks tunniks taevasse püsima. Kindlasti küsite, et kust ma tean, et lennukid üle sõidavad. See on väga lihtne. On olemas kaks radarit, lennuradarit, kust on võimalik näha lennukite liikumist ja nende sihtkohti.

selle nähtusega, selle ebameeldiva nähtusega isiklikku kokkupuudet omanud.

Aga selleks kontrollimiseks sobib ka lihtne isiklik auto, st auto katus, tolm peal. Iga 2-3 päeva tagant tolmutan laua pinna ja ainult eredas päikesevalguses juhtusin tolmu vaatama. Enne seda polnud juba umbes nädal aega vihma sadanud. Oli ilus päikesepaisteline päev. Libistasin sõrmedega üle laua, tolm peal, järgmine kord vaatasin tolmu päikesevalguses!!! Ja sõrme peal on väga väikesed valged läikivad täpid! Need on nii väikesed ja neid on peaaegu võimatu lihtsa kaameraga pildistada. Võid isegi võtta musta räti, pühkida selle tolmu ära ja vaadata kõike päikesevalguses."

ja see on automaatselt välistatud –, ja teine on alumiiniumoksiid, mille väga väikestel kristallidel on selline läikiv pind. Ma ei tulnud siia selleks, et neid kirju ette lugeda. Küsimus on praegu selles, et selget vastust ei ole. Aga igal juhul peaks selle eelnõuga edasi minema, sest see eelnõu ei puuduta mitte opositsioonierakondi ja mind, vaid see puudutab absoluutselt kõiki inimesi. Lisan juurde, et Texases, tähendab Mehhikos keelati selliste lennukite ülelend, mis tekitavad

Hea ettekandja! Ma lihtsalt tahan selgitada, millest need valged triibud tekivad. Valged triibud, mida me näeme lennukite järel taevas, on tegelikult kondensjäljed. Need tekivad lennukite mootoritest väljuvate heitgaaside ja ümbritseva atmosfääri vahelise reaktsiooni tulemusena kõrges õhukihis, kus temperatuur on väga madal. Lennukimootoritest väljuvad heitgaasid sisaldavad peamiselt veeauru, süsinikdioksiidi, aga ka väiksemaid koguseid tahkeid osakesi ja muid aineid. Lennuk lendab kõrgel atmosfäärikihis, kus temperatuur on tavaliselt alla –40 kraadi Celsiuse järgi, ja veeaur kondenseerub kiiresti väikesteks jääkristallideks. Need jääkristallid peegeldavad päikesevalgust, muutes kondensjäljed taevas nähtavateks valgete triipudena.

nõustun sellega, mida te kirjeldasite, et tegemist võib olla kondenseerunud veeauruga, mis, ütleme, erinevatel kõrgustel püsib kauem või vähem. Aga kui ühel ja samal päeval ühel ja samal päeval jätab üks lennuk sellise jälje, nagu sa kirjeldasid, et [püsib] kümmekond minutit, ja teine lennuk jätab sellise paksu jälje,

nende lennukite kohta, mis Läänemaalt üle lendavad või teie näite korral ka Paidest üle lendavad, et need nanoosakesed kukuvad seal kohe maha. Te ei ole analüüsinud aga atmosfäärifüüsika ja füüsikaseaduste põhitõdesid, mis väidavad seda, et tegelikult on nendes atmosfäärikihtides laminaarne voolavus väga suur, tuuled on väga kiired ja need nanoosakesed ei saa mitte mingisugustel tingimustel Läänemaale ega ka Paide ümbrusesse kukkuda. Need hajuvad atmosfääris laiali ja püsivad seal kuid, kui mitte kauem.

Aga kuulates teie seisukohti, siis tundub, et teie olete atmosfäärifüüsikaga vägagi sina peal. Kui mul oleks võimalus teie käest täpselt samasuguses kontekstis küsimusi küsida, siis selguks samuti, et ka teie pole atmosfäärifüüsikaga eriti sina peal

need osakesed jäävad hõljuma, aga nad on, ütleme, kaalult raskemad. Nende alla maapinnale jõudmine võtab teatud aja, [see ei juhtu] sugugi mitte sekundite ega tundidega. Ma olen sellega nõus, et nad püsivad õhus kauem.

Eesti Ekspressi kirjatsurad kirjutasid sellesama komisjoni istungi kohta ainult üheainsa lause. Kui Hanah Lahe, kes siin

Ma saan aru, et mina olen opositsioonis, ja siin te võite kõik asjad tagasi lükata. Aga kus oli teie südametunnistus, mis on sisse kirjutatud ka Riigikogu liikme staatuse seadusesse, kui te saatsite ära inimese, kes oli tulnud 100 kilomeetri kauguselt Tallinnasse, et rääkida oma murest ja probleemidest? Kus oli teie lugupidav suhtumine Urmas Sepasse?

palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tore, et te mainisite siin kooli ja haridust. Ma lõpetan sel kevadel magistri[õppe] keskkonnakorralduses. Ma arvan, et ma keskkonna ja kliima küsimustes natukene midagi jagan. Aga ma tulen nende teaduslike allikate teema juurde tagasi. Nagu te viitasite, siis ma küsisin komisjoni istungil teie käest, mis allikatele te toetute – kaks korda küsisin –, ja te vastasite, et ma peaks oma peaga mõtlema.

seletuskiri Google'i otsingumootorisse, siis tuleb välja, et suur osa sellest tekstist on kopeeritud sellisest portaalist nagu Eesti Eest! Ma küsin ühe korra veel: millistele teaduslikele allikatele te eelnõu koostamisel toetusite? Empiirilistele. Põhimõtteliselt inimestel on mure ja meie asi on inimeste mure ära lahendada.

Tiit Maran, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Ma kindlasti ei saa öelda, et nanoosakesed ei kätke endas keskkonnaprobleeme, aga see on natukene laiema valdkonna teema. Mu

Aitäh, hea küsija! Ma tahaksin natuke täpsustada. Ma ei öelnud, et lumi värvus siniseks. Ma ütlesin, et lumi oli kaetud siniste tolmjate osakestega. Ma arvan, et siin me oleme ühel meelel, eks ju. Ma ei saa teile täpsemalt vastata, kuna see inimene, Urmas Sepp, kes tahtis tulla keskkonnakomisjoni ja sellest rääkida,

ettekandja! Minu arvates on küll tänuväärne, et te olete selle küsimuse tõstatanud ka siin parlamendisaalis, sellepärast et ma ei näe mingit põhjust seda naeruvääristada või kuidagi võtta sellist hoiakut, et tegemist on mingi pseudoküsimuse või pseudoprobleemiga.

Ma olen ise ka ühel korral selle tee läbi käinud. Helistasin ka keskkonnainspektsiooni, 1313, ja teatasin sellestsamast lennukisabade murest, mida ma eelnevalt kirjeldasin ja mida ma olin ka filminud. Sealt vastati, et me anname selle info Keskkonnaametile edasi.

Aga küsimus ongi, hea Varro, selles, et inimesed on korduvalt pöördunud Keskkonnaameti spetsialistide poole, saatnud ka massiliselt fotosid, ütleme, nendestsamadest probleemidest. Mina ei ole neid [pilte]

Aga vastus on selline: nemad ei saa midagi teha, siin peab sekkuma riik, kuna tegemist on lennukikütuse lisandiga. Ja nüüd ongi teema selles, et kui tegemist on lennukikütuse lisandiga, siis sellisel juhul

sest teist võimalust ei ole. Riik peab otsustama. Järelikult kuulub see parlamendi pädevusse: võtta vastu otsus selle kohta, minna põhjaliku süvaanalüüsiga edasi,

ühel hetkel see saba katkeb ja lennuk sõidab edasi. Ei kukugi alla. Mis juhtus? (Saalist

Eesti Eest! portaalis oleva artikli üle, kuna seal peaksid olema need teaduslikud allikad, millele te viitate. Seal räägitakse näiteks inimkonna suurest taaskäivitamisest. Ma endiselt ei loeks seda teaduslikuks allikaks. Kui teil on mulle midagi kvaliteetsemat saata, siis palun andke teada. Aga mul on küsimus ka. Ma arvan, et väga kena, et teid huvitab Eesti rahva tervis ja et te olete ka teadlik erinevatest keskkonnaohtudest, aga kas te ei leia, et efektiivsem oleks suunata oma energia näiteks kliimamuutustega tegelemisele? Aitäh!

Jumala tõsi! Ma olen nõus sellega, selle kohta on piisavalt informatsiooni. Mis te arvate, mille pärast üle Euroopa need massimeeleavaldused käivad ja nii edasi ja nii edasi? Jumala õige jutt on teil.Aga

kliimaprobleemide lahendamisele, siis minu meelest on see kõige konkreetsem asi, mis saab üldse olla: kliimaprobleemid. See ongi väga konkreetne asi.

erinevate teaduslike materjalidega tõendada, kas ma räägin õigust või ma valetan. Ma ei taha öelda, et selles on absoluutne tõde, mida ma praegu räägin, aga andmed meil puuduvad ja teie ei lase neid andmeid

Lumi koosneb paljudest jääkristallidest, mis peegeldavad ja hajutavad valgust. Kui lumi on väga tihe ja sügav ja sisaldab vähe õhumulle, võivad lumekristallid neelata rohkem punaseid valguslaineid ja peegeldada siniseid laineid, mis on lühemad ja hajuvad kergemini. See efekt on sarnane põhjusega, miks taevas on sinine. Atmosfääris hajutavad molekulid ja väikesed osakesed päikesevalgust ja kuna sinised lained hajuvad kergemini kui pikad punased lained, näeme me taevas sinist värvi. Aga minu küsimus puudutab nanoosakesi. Alles hiljuti oli artikkel, mis ütles, et nanoosakesi on väga palju plastikpudelites ja need jõuavad ka inimorganismi. Mis on teie seisukoht, kas plastikpudelid tuleb ära keelata? Ma Ma ei tea seda. Vanasti me saime klaaspudeliga kenasti hakkama, kõik said joodud. Aga ilmselgelt plastik on ohtlik. Kuna te siin lumest ja sinisest värvusest lugesite ilusti internetist kuskilt veebisaidilt maha,

Ta ütles, et siin on mingid muud osakesed. Siis läks muidugi lahti arutelu, et huvitav, kas nad tõid meile selle lume siit kuskilt Liivalaia tänava ristmikult. Aga siis selgus, et ei, toodi ikkagi kuskilt ohutumast kohast. Jutt läks muidugi autokütuse lisanditele. Kui autokütus tekitab lisandeid, siis kas te tahate nüüd väita, et lennukikütus

vaevalt terve oma eluea jooksul jõuab ära kasutada. Ma ütlen, et tegelikult on see küsimus probleemis. Ma ei taha öelda, et te räägite midagi valesti. Ja ma ei taha ka öelda, et mina räägin kõiki asju Samuti seda ka pöördvõrdeliselt. Kogu küsimus on probleemis. See vajaks selgitamist ja uurimist ja seetõttu ongi see eelnõu praegu menetluses. Juku-Kalle Raid, palun! Aitäh! Kütuseteema on sulle muidugi südamelähedane, seda me teame kõik. Aga küsin pigem hoopistükkis teise tossu asjus. Vaata, sa oled suitsetaja.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tutvustan teile eelnõu arutelu keskkonnakomisjonis. See leidis aset 25. septembril eelmisel aastal. Kohal olid eelnõu tutvustamas eelnõu algataja ning ekspertidena Kliimaministeeriumi välisõhu osakonna peaspetsialist Romario Siimer ja Transpordiameti lennundusteenistuse ohutuse ja juhtimissüsteemi osakonna juhataja Tanel Rautits. Eelkõneleja natukene rääkis ka sellest arutelust, mis meil komisjonis oli. Küsisime, millistele teaduslikele allikatele eelnõu koostaja tugines, neid vastuseid me ei saanud.

Mul on küsimus, et kas kõnealusel juhul võib olla täpselt samasugune asi. Ma küll ei ole selle valdkonnaga väga kursis. Kas on võimalik täpselt sama asi, et te räägite ainult nendest uuringutest ja faktidest, mida teie usute ja mis toetavad teie seisukohta, ja ülejäänud, need vastuväited vaikitakse lihtsalt maha? Aitäh küsimuse eest! Uskumisega siin midagi pistmist ei ole.

ekspert tõi ka välja, et selle seaduse jõustumine sisuliselt tähendaks lennuliikluse sulgemist Eesti kohal –, siis ma arvan, et selliseid seadusi ei saa vastu võtta, kui meil ei ole teaduslikke uuringuid, millele toetuda. Väga tervitatav, kui teil on huvi selliseid uuringuid toetada, te võite seda teha. Siis oleks meil mingi alus võib-olla tulevikus sellel teemal rohkem arutleda. Varro Vooglaid, palun!

Mõtlesin teie käest küsida, et kas teil endal ja ülejäänud komisjoni liikmetel on kujunenud välja siseveendumus, et tegemist on pseudoprobleemiga, millesse ei ole mitte mingit põhjust rohkem süveneda. Ei ole põhjust kaasata huvigruppe, ei ole põhjust kaasata eksperte, ei ole põhjust komisjonis täiendavalt seda küsimust arutada. Saate te seda öelda iseenda ja võimalik, et ka teiste komisjoni liikmete nimel, et te tahate kohe eos selle eelnõu ära tappa? Aitäh! Mina Mina esindan siin praegu komisjoni seisukohta, mitte enda isiklikku seisukohta, aga ma julgen väita, et kõik Riigikogu liikmed võiksid teha otsuseid, toetudes teadusele.

keskkonnakomisjoni nõunikke. Inimene tuli kohale 100 kilomeetri kauguselt. Aga ma sooviksin teada, te räägite siin rahva teenimisest ja nii edasi, kus oli teie südametunnistus siis, kui te viskasite Urmas Sepa komisjoni istungilt välja? Aitäh! Viskamisega ei olnud siin midagi pistmist. Me tegime viisaka hääletuse. Enamus otsustas, et sellel huvigrupi esindajal ei ole õigust viibida komisjoni istungil, sest see ei olnud istungi juhataja ehk komisjoni esimehega eelnevalt kooskõlastatud. Võib-olla enne, kui külalisi kutsuda, peaks selle kooskõlastuse ära tegema, et nad ei peaks hiljem Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja Hanah! Ma natuke laiendaksin teemat ja räägiksin selle eelnõu käsitlemise käigus näiteks sellisest asjast nagu geoinseneering.

Kas need osakesed, mis geoinseneeringu käigus lennukitelt atmosfääri pihustatakse, on ohtlikud või ei ole, ja kas Eesti tegeleb sellega? On teil andmeid? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt, kui lubate, ma parandan, minu nime hääldatakse nagu Hanah, mitte Hanna. Aitäh! Teiseks, ei, me ei arutanud seda komisjonis. Aitäh! Kõigepealt, Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Teie vastustest kõlas vale. Te ütlesite, et et komisjoni esimeest ei informeeritud huvigrupi esindaja kohaletulekust. Ma tegin seda telefoni teel kahel korral – sel teemal

Aitäh küsimuse eest! Jällegi, südametunnistusega ei ole siin midagi pistmist, see ei puuduta seda eelnõu ega komisjonis olnud arutelu. Ma küsisin komisjonist, kuidas selle huvigrupi esindaja kutsumisega tegelikult oli. Mina sain sellise vastuse, et kõigepealt te, tõepoolest, helistasite komisjoni, et keegi tuleb, aga te ütlesite, et võib-olla te võtate kaasa ühe inimese. Küsiti nime, et me saaks selle inimese registreerida, saata komisjoni liikmetele päevakorras ka vastava märke, ja siis te ütlesite, et te ei tea nime. Kui külalise nime ei ole, siis kuidas me teame, keda kutsuda? Aitäh küsimuse eest! Aitäh! Hea Hanah! Ma oma meelest ütlesin õigesti, aga vabandust, kui see kuuldus kuidagi valesti. Tegelikult geoinseneering on oluline teema. Sina kui keskkonnakaitsja ja keskkonnateemadega tegeleja

mida lennukikütus sisaldab ja kuidas see mõjub meie tervisele. Need on selles mõttes ikkagi olulised teemad. Mida sa isiklikult arvad, kas me peaksime selle temaatikaga tulevikus tegelema või pigem mitte? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Jaa, ma arvan, et väärib uurimist küll. Kui teil on saata mulle ja komisjonile mingisuguseid allikaid, millele te näiteks praegu toetute, kui te viitate, et need on väga olulised teada, siis te võite meiega neid jagada.

ettekandja, ma tänan teid. Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh ettekande ja vastuste eest! Suur tänu! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Soovitakse. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Eesti 200 fraktsiooni esindaja Igor Taro. Palun! Austatud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Tegu ei ole tõepoolest atmosfääri või keemia probleemiga, vaid tegu on hariduse probleemiga, haridusliku probleemiga. Ma mäletan, et algklassides, kui mul tekkis see küsimus taevasse tekkivate lennukijuttide kohta, siis ma sain vastuse sellele üsna alguses loodusõpetuse tunnis, kui räägiti veest, atmosfäärist, pilvedest. Pärast seda mul enam seda küsimust tõepoolest ei tekkinud.Siin on tõstatatud ka minu südametunnistuse teema. Ma ei tea, kuidas selle südametunnistusega on, aga komisjoni esimehel ei ole võimalik oma töös lähtuda lihtsalt südametunnistusest või mingitest muudest uskumustest, vaid ikkagi sellest töökorraldusest, mis meil siin parlamendis on. Ma tõepoolest ei kujuta ette, kus oli selle inimese südametunnistus, kes lasi kellelgi sõita 100 või rohkem kilomeetrit, ilma et ta oleks kuidagi veendunud, et seda inimest seal kohas oodatakse. Kõikides komisjonides on ikkagi see kord, et komisjoni istungitel saavad esineda või osaleda need inimesed, kes on saanud sinna kutse. Kutse tähendab taasesitatavas vormis kirjalikku märguannet, et seda inimest oodatakse. Sellist

Oli ka jutuks see, et miks me ei protokollinud kõiki repliike, mis istungi ruumides kõlasid. Tõepoolest ei ole võimalik protokollida mingisugust räuskamist, mis toimub komisjoni istungi korra vastaselt. Kui inimesele ei ole sõna antud, siis tegelikkuses ta komisjoni töös ei osale ja selliseid sõnavõtte ei peaks ka protokollima. kella.) Ma tõesti ei tea, kus oli selle inimese südametunnistus, kes kopeeris vandenõuteoreetikute portaalist ühe artikli ja esitles seda Riigikogule eelnõu seletuskirjana. See tuli ju väga lihtsasti internetiotsingust välja. Ja kui me räägime teadusest, uuringutest ja uskumustest, siis teadus ei ole see, mille kohta igaüks lihtsalt arvab, et see on teadus. Teaduslikeks allikateks loetakse ikkagi selliseid artikleid, teadusartikleid, mis on kindla vormi järgi tehtud. Esiteks, nende aluseks on valideeritud metoodikaga uuringud, mis on ilmunud retsenseeritud ajakirjades ehk ajakirjades, mida kommenteerivad samuti vastava valdkonna eksperdid, just nimelt selleks, et inimestel oleks mingisugune kindlus, et see ei ole mitte mingisugune ebateaduslik pläma, mis seal avaldatakse, vaid tõepoolest, neid uuringuid on võimalik korrata samades tingimustes, samades oludes, sama metoodikaga. Et mingisugused kristallikesed tõepoolest kusagile ilmuvad, mitte niimoodi, et korraks vaatasin ja mulle tundus, et ma midagi nägin. Aga jah, tõepoolest, mul on väga kahju, et Riigikogu peab sellise hariduspuudulikkuse probleemiga siin tegelema. Ma loodan, et võimalikult paljud Riigikogu liikmed kuulavad mõistuse häält ja oma südametunnistust ja tegutsevad peagi vastavalt, et Riigikogu aega sellele rohkem mitte raisata. Aitäh! Ma palun korraks mikrofon Kalle Grünthalile. On teil volitus? Ma kordan seda mõtet, mida ma ütlesin eile või üleeile, et

Nii. Kõnesoove rohkem ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni seisukoht on eelnõu 160 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.

Tulemusega poolt 51, vastu 4, on eelnõu 160 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Teise päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Varsti juba peaaegu aasta tagasi sai esitatud eelnõu, mis iseenesest on lihtne, aga siiski olulise mõjuga ja mis puudutab geoloogiliste uuringute loamenetluse protsessi. Me räägime siin tihti ja aina sagedamini Eesti konkurentsivõimest ja rahvusliku rikkuse kasvatamisest. Kindlasti on oluline aru

pingutusi selleks, et olla oma loodusvarade olukorraga ja ka sellega, mida meil maapõues leidub, hästi kursis.

Ja seetõttu on eelnõu sisu lihtne. Meil täna on maavarade uuringu loa taotlemise protsessis selline samm, mis ütleb, et tuleb arvamust küsida kohalikult omavalitsuselt.

võimekust eksperdihinnangut anda, ja ma arvan, et seda võib-olla ei peagi olema. Maavarade küsimus võiks olla riiklik küsimus,

esiteks, me ei saa teadmisi selle kohta, millised on meie võimalused, ja teiseks, tõenäoliselt me ei saa rikkamaks ega saa ka oma elujärge parandada. Nii et mina kutsun saadikuid üles seda eelnõu toetama. Minu hinnangul see teeks Eesti elu paremaks. Hea ettekandja, ma tänan teid ettekande eest. Küsimusi teile ei ole. Aitäh teile! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli keskkonnakomisjoni liikme Hanah Lahe. Palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tutvustan teile käesoleva eelnõu arutelu keskkonnakomisjonis. See leidis aset samuti 25. septembril 2023.

sellel eelnõul ei ole otsest vajadust, kuna Kliimaministeerium on juba koostamas maapõueseaduse muutmiseks väljatöötamiskavatsust ja selle ühe osa raames analüüsitakse ka lubade andmise protsessi ja geoloogiliste ja üldgeoloogiliste uuringute teemat.

ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni seisukoht on eelnõu 121 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame hääletamise ettevalmistamist.Head

ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 121 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!